Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Zoran Pičuljan će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Pičuljan, zastupnici. Pred vama je još jedno usklađenje zakona, posebnih zakona, procesnih zakona, zakona koji imaju materijalne i procesne norme sa novim, sada već godinu i nešto dana starim Zakonom o općem upravnom postupku. Faktički radi se o još jednoj zakonodavnoj intervenciji kojoj je cilj i svrha standardizacija upravnog postupanja, postupanja upravnih tijela u gotovo svim specijalističkim upravnim područjima, stoga je i ovdje izvršeno jedno takvo usklađivanje vezano uz pitanja mjesne nadležnosti, saslušanja stranaka i žalbenog postupka. No zakon je i terminološki usklađen sa odredbama Zakona o Gradu Zagrebu i u konačnici on je unio u svoja rješenja i usklađenje sa promjenama koje su se dogodile u Poslovniku Hrvatskoga sabora 2008. godine vezano uz utvrđivanje interesa Republike Hrvatske gdje se precizno definira na koji način i koji odbori su u tom postupku nadležni. Ovakvim rješenjem i minimalnom zakonodavnom intervencijom ustvari osigurane su opće procesne, funkcioniranje općih procesnih normi i u ovom posebnom području, ali isto tako i ostavljen je relativno opsežan specijalistički procesni instrumentarij jer je izvlaštenje jedno takvo specifično i složeno upravno područje. Zahvaljujem. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Gospodo predlagatelji, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona. U uvodu smo čuli osnovna ideja izmjena ovog zakona je standardizacija u upravnom postupku i jedno čišćenje s obzirom da je starim Zakonom o izvlaštenju svoje prethodno mišljenje trebali su dati i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za gospodarstvo. Izmjena Poslovnika Hrvatskog sabora tu su nastala 4 odbora i odlična je ova formulacija u ovom prijedlogu zakona, a to je da prethodno mišljenje daju odbori u čijem djelokrugu je područje promicanja, uređenja prostora, te unapređenja gospodarskog života. Dobro je da kod ovako važnih odluka, a izvlaštenje sasvim sigurno ulazi u grupu vrlo važnih i odgovornih odluka, da je uključen Parlament, odnosno Parlament kroz svoje nadležno parlamentarno radno tijelo, kroz institut prethodnog mišljenja. I iz tog razloga klub Hrvatske narodne stranke, Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona. Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvlaštenju. Radi se o jednom vrlo kratkom prijedlogu zakona. Dakle, osim terminološkog usklađenja sa Zakonom o Gradu Zagrebu jednako tako ovaj se zakon kao i niz drugih zakona koje smo imali i imat ćemo ovih dana na dnevnom redu je usklađenje sa Zakonom o upravnom postupku iz razloga što je to i jedan od uvjeta za zatvaranje poglavlja 23. Čuli smo ovdje već stavove da je to možda trebalo riješiti na drugačiji način jednom općom normom da ne zadiremo u izmjene tolikog broja zakona. To je naravno nešto o čemu se moglo davno razgovarati, a to je o jednoj pravnoj ili zakonodavnoj praksi. Dakle, da je upravni postupak mogao biti uređen jedinstveno u jednom zakonu i da se nije dozvoljavalo da zapravo posebni zakoni na temelju kojih se postupa u upravnim postupcima i same te postupke rješavaju posebnim svojim vlastitim odredbama ali vrlo često zapravo na sličan ili istovjetan način kao i krovni Zakon o upravnom postupku. Dakle, jednostavno te odredbe su bile ja bih rekla, se usudila reći nepotrebne. Ali kako pravna praksa, zakonodavno-pravna praksa takva nije bila pa sada imamo situaciju nakon izmjene krovnog Zakona o upravnom postupku da su negdje odredbe drugačije ili terminološki, pa ih treba uskladiti. Ili se po novom pristupu zapravo one ocjenjuju nepotrebnim kao što sada vidimo i u ovom prijedlogu po kojem se niz odredaba zapravo brišu kao nepotrebne jer su stipulirane već Općim zakonom o upravnom postupku. Na odboru jednom je bilo prigovora, odnosno rasprave o tome hoće li odredba članka 9. u stavku 4. koji mijenja izričaj u odnosu na saborske odredbe, pa da se oni više ne imenuju imenom iz Poslovnika Hrvatskog sabora već da se jedna općenita stipulacija uvede, a to znači odbori Hrvatskog sabora u čijem je djelokrugu područje promicanja i uređenja prostora u svrhu učinkovitog korištenja i odbora u čijem je djelokrugu područje usklađivanja i unapređenja unapređenja gospodarskoga života. Hoće li to dovest do nedoumice u primjeni o kojima bi se onda saborskim odborima radilo. Međutim, mi smatramo da je ovo dobra odredba, dapače jer se odbori Hrvatskoga sabora ustrojavaju i njihov se djelokrug određuje Poslovnikom Hrvatskog sabora što može bit i promijenjeno u kom slučaju bi onda trebalo opet zadirati u zakonski tekst. Na ovaj način je to odrediva norma koja bez obzira na poslovničke promjene onda se može primjenjivati. Evo naravno, a dobro je da se u Zakonu o izvlaštenju ova odredba Dakle, jedna parlamentarna kontrola kod utvrđivanja interesa, onog interesa za Republiku Hrvatsku, odnosno javnog interesa koji nije već samim zakonom i to iz razloga jer je nepovredivost vlasništva ustavna kategorija i jedino iznimno u skladu sa zakonom se može onda ta vlasnička prava ograničiti ili izuzeti naravno uvijek u postupku predviđenim zakonom. izmjene u ustroju i organizaciji upravnoga sudovanja mi možemo očekivati ove izmjene idu sada u ovom postupku zbog poglavlja 23. moraju biti po hitnom postupku donijete. Ali svakako očekujemo i daljnje izmjene ovog zakona obzirom na nadležnost sada Županijskoga suda da će to biti svakako prenijeto na sada novo ustrojene Upravne sudove prvoga stupnja. I stoga bih ja budući da za razliku od ovog prethodnog zakona o kojem smo raspravljali i koji nije imao izmjena evo ovdje danas govorimo o šestoj izmjeni ovog zakona i evo apeliram na predlagatelja da ove namjeravane i nužne izmjene ne budu onda u formi izmjene, nego da se jedan cjeloviti novi zakon predloži. Hvala Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine državni tajniče. Samo dva problema ili dva očekivanja koje sam imao kad sam vidio da jest upućena u proceduru izmjena ovog Zakona o izvlaštenju koja je na žalost prijedlog zakona ne rješava, a svjedočili smo u Hrvatskoj mogućnostima pa i stvarnim malverzacijama i problemima koje izaziva u dijelu postupka izvlaštenja. Prvi problem je tržišna vrijednost, članaka 50. zakona koji govori o tržišnoj vrijednosti zemljišta nekretnine koje se zbog interesa Republike Hrvatske izvlašćuje. Ja vas moram podsjetiti da smo imali slučajeve u Hrvatskoj u kojem su pojedine jedinice lokalne ili regionalne samouprave pripremajući neku veliku investiciju koja je kasnije postala od interesa za Republiku Hrvatsku, otkupljivali zemljište od građana vlasnika po 100 nečega. To da su vlasnici slučajno bili na ovaj ili onaj način povezani sa čelnim ljudima lokalne i regionalne samouprave je slučajnost. Dio vlasnika nije želio prodati, neki zbog toga što su očito računali da će još više nabiti cijenu, recimo ne 40 eura, nego možda 45 ili 50, neki naprosto nisu željeli dati svoju zemlju, i onda je išao postupak izvlaštenja i onda je to zemljište izvlašteno po 5 eura. Kako je moguće da pod tržišnom vrijednošću se ne prizna ono što je na tom lokalitetu otkupljivano od drugih vlasnika u samoj blizini ili baš na toj lokaciji? nekakav, nekakva metodologija ili u Ministarstvu financija nekakav pravilnik, nekakav softveru kompjuteru koji utvrđuje što je to tržišna vrijednost, koja je ona u datom trenutku, na kojoj lokaciji. Ja sam raspitivajući se o tome recimo ustanovio da kada vlasnik stana koji je kupio ide plaćati porez na promet nekretninama, da mu država obračunava porez ne po onoj cijeni po kojoj je on kupio stan, nego po utvrđenom cjeniku obračuna poreza na promet nekretninama. Da li se dakle i ovdje primjenjuje nekakav imaginarni cjenik, pod navodnicima, ili način obračuna, da mogu biti tako drastične razlike? Ako već postoji mogućnost da investitor dio zemljišta otkupljuje, a dio mora provesti izvlaštenje, onda ta tržišna vrijednost ne može biti manja od one koju je priznaval drugim vlasnicima na toj lokaciji, a nikakvi drugi birokratski propisi. To je zbog toga da bi spriječili one manipulacije koje sam u početku govorio, vjerujem da znate da takvih primjer a Hrvatskoj je bilo, neke jesu u početku istrage, nekima se samo još medijski nagađalo, ali radilo se o velikoj količini zemljišta, velikom novcu i velikim rodbinskim vezama. drugi problem koji građani se često žale je ono kada je, postoji interes da se izvlasti samo dio zemljišta, dio parcele, jer ostali dio državi ili oni koji proglašava javni interes ne treba. Dakle gdje dolazi do cijepanja parcele. Zakon predviđa mogućnost da vlasnik državi predloži da se cijela parcela uzme, ali ne piše da država mora uzeti onda cijelu parcelu, i onaj koji vrši, u čijem interesu se vrši izvlaštenje. Vlasnik može predložiti, ali ne postoji obaveza. E sad cijepanjem parcele i izvlaštenjem dijela parcele preostali dio može biti poslije pet puta, ili 50 puta vrjedniji, ali mu vrijednost može i 50 puta pasti. Ne bi li bilo pravedno prema građanima ove zemlje, ako već primjenjujemo jedan takav institut koji zadire u privatno vlasništvo i primjenjuje mu mjeru izvlaštenja, da onda država, odnosno izvlaštitelj mora izvlastiti cijelu parcelu, ako vlasnik to zahtjeva, a ne da je to tek mogućnost. Tada bi sa ove dvije intervencije u zakonu po meni doista zaštitili interese vlasnika i u velikoj mjeri spriječili ona koruptivna djela kada se zbog posjedovanja povlaštenih informacija zemljište unaprijed kupuje jer se zna da će tu biti javni interes, prodaje po enormno visokim cijenama, a ovi koji nisu imali te povlaštene informacije kasnije završe na izvlaštenju. Eto sa ta dva prijedloga popravka zakona nećemo sad amandmanima i moći intervenirati, želim doprinijeti da i postupak izvlaštenja bude što pravedniji prema vlasnicima nekretnina. I na kraju molba, gospodine državni tajničke, s obzirom da je ovo sedma izmjena jel? šesta, sedma. Da bi ljudi u _Hrvatskoj mogli čitati i pratiti zakone, dajmo uvedimo jednu dobru praksu ponašanja da bar nakon druge, ili eventualno treće idemo sa pročišćenim tekstovima. Mislim rekao sam to već i ponavljam, morali bi u Parlamentu, u Saboru uvesti pravilo ili novim zakonom, moramo uvesti pravilo da zakon koji ima više od dvije izmjene ili ide novi ili pročišćeni tekst. Sa ovolikim izmjenama i dopunama zakona, sa toliko čestim promjenama zakona stvaramo pravnu nesigurnost, jer se građani ove zemlje teško snalaze u propisima koje imamo. **Šeks, Hvala. Replika, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženom kolegi bi replicirao kada je spomenuo problematiku. Zapravo uistinu jest problem kada kada imamo više izmjena i dopuna određenog zakona, u smislu pravne sigurnosti i njegove primjene. Pogotovo se to pojavljuje kao problem kad imamo petu, šestu ili sedmu čak izmjenu i dopunu određenog zakonskog prijedloga. Replika je u onom dijelu kada ste spomenuli zakon, međutim to je i poslovnička problematika, ali slažem se u onom dijelu da bi trebalo dobro razmisliti, a i s obzirom na odluku i naputke Ustavnog suda u smislu pravne sigurnosti, da se jednostavno predlagatelje zakona, dakle u izvjesnom smislu obveže da tih izmjena i dopuna ne može biti upravo u ovom kontekstu do unedogled, već da nakon druge ili treće izmjene i dopune određenog zakonskog teksta, da se ide sa cjelovitim zakonom, upravo iz razloga pravne sigurnosti, upravo iz razloga da onima adresatima, dakle onima koje je zapravo zakon u smislu njegove primjene i namijenjen da se lakše snalaze i čitav, čitav niz drugih problema bismo razriješili, u smislu primjene samih zakona, ako bismo takvo pravilo primijenili. Evo iskoristio sam ovu priliku da još jedanput, pa u ime, ispred Odbora za zakonodavstvo, ukaže na ovu problematiku, pogotovo na problematiku koja nam se pojavljuje odlukom Ustavnog suda koji zapravo upućuje čak i na koji način se izmjene i dopune, odnosno pročišćeni tekst izmjena i dopuna trebaju ono izraditi i takvom metodologijom zapravo ne da je to nešto specijalno u smislu struke – teško, nego je uistinu onda teško tako izrađeni pročišćeni tekst primjenjivati u praksi. Pogotovo u smislu stupanja na snagu pojedinih odredaba, a čak se neke konkretne odredbe zakona mijenjaju 2 ili više puta kada, dakle u kom vremenskom periodu u kom vremenskom intervalu su stupile na snagu i od kada se primjenjuju. Hvala. Odgovor na repliku. ozbiljno shvatio i razumio kad spominjemo već po nekoliko puta ovaj problem i da ako ne na inicijativu odbora, a onda kad ja takvu inicijativu dopuna Poslovnika pošaljem da će odbor to podržati jer sam gledao upute Ustavnog suda kako treba izgledati pročišćeni tekst zakona po metodologiji toga. I vjerujte mi zakon sa 6 izmjena i dopuna po 15-ak članaka kad bude tako napravljen kao što traži Ustavni sud za čitanje, kontrolu i nadzor svaki građanin bi trebao imati pravni fakultet ili savjetnika poput gospodina Šeksa. Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Ivo Grbić, izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o izvlaštenju koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u postupak donošenja po hitnom postupku. opravdana je činjenicom da je Vlada Republike Hrvatske donijela zaključak od 6. listopada kojim je zadužila središnja tijela Državne uprave za izradu izmjena i dopuna zakona iz svih upravnih područja kako bi se u roku od 6 mjeseci provela usklađivanja s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. Znamo da je nepovredivost vlasništva ustavna vrednota, ali isto tako znamo da su nositelji vlasničkoga prava dužni pridonositi općem dobru te da se to pravo može zakonom oduzeti ili ograničiti uz naknadu tržišne vrijednosti ukoliko je to u interesu RH. Predloženim izmjenama Zakona o izvlaštenju izvršeno je terminološko usklađenje s odredbama Zakona o Gradu Zagrebu, usklađenje s odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskog sabora na način da Vlada Republike Hrvatske odluku o utvrđivanju interesa RH donosi uz prethodno mišljenje Odbora Hrvatskoga sabora u čijem je djelokrugu područje uređenja prostora i odbora u čijem je djelokrugu i unapređenja gospodarskog života. Predloženim izmjenama članka 2., 3. i 4. odredbe Zakona o izvlaštenju usklađuju se s odredbama Zakona o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine. Na prvi pogled s predloženim izmjenama postiže se usklađivanje s odredbama drugih zakona, dok s druge strane ove izmjene važne su s aspekta dužnosti za ispunjavanje mjerila za ostvarenje Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Na temelju iznijetoga podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je u hitnom postupku još jedan zakon, dakle Zakon o izmjenama Zakona o izvlaštenju koji se pretežito odnosi na usklađivanje s odredbama Zakona o Zakona o općem upravnom postupku koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010. godine. Kao što smo čuli dakle takvih će zakona idućih mjeseci u zakonodavnoj proceduri biti stotinjak pa evo i danas u dnevnom redu sjednice Hrvatskog sabora imamo takvih 7 ili 8 zakona. A to je rezultat zaključka Vlade od 6. listopada gdje je Vlada Republike Hrvatske naložila državnim tijelima, dakle u okviru njihovog djelokruga pristupanje usklađivanju odredbi pojedinih pojedinih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku. Što se konkretno tiče ovog zakona dakle njime se predlaže brisati odredbe koje su u suprotnosti ili su uređene ZUP-om pa ih nije potrebno ovim zakonom regulirati, odnosno predlaže se pojedine odredbe terminološki i sadržajno uskladiti sa temeljnim institutima Zakona o općem upravnom postupku. Isto tako dakle zakonom se predlaže jedno terminološko usklađivanje s odredbama Zakona o Gradu Zagrebu i predlaže se također, a vezano uz izmjene i dopune Poslovnika Hrvatskog sabora iz ožujka 2008. godine kojima je izmijenjen ustroj i djelokrug pojedinih saborskih odbora odrediti da prethodno mišljenje na odluku Vlade RH o utvrđivanju interesa RH daju odbori u čijem Hvala vam djelokrug Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Mislim da je ovakva formulacija bolja nego dosadašnja te da bi uvijek u zakonima trebalo izbjegavati imenovanje tijela, odnosno citiranje naziva tijela jer u slučaju promjene njihova naziva ili djelokruga treba mijenjati i određeni posebni zakon. O tome je govorila i u ime kluba HDZ-a i zastupnica Lovrin. Prema tome bez obzira što se ovim zakonom predlažu male i kratke izmjene Zakona o izvlaštenju one su nedvojbeno vrlo važne i značajne jer prije svega na jedinstven način uređuju upravno postupanje pa ću svakako podržati njegovo donošenje. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zoran Pičuljan. Izvolite. zahvaljujem što na ovako jednom malom usklađenju sa Zakonom o općem upravnom postupku smo sad otvorili i nekoliko pitanja koja će biti, koja ulaze u sam … materije izvlaštenja. Ono što ostaje prijedlog i što je kolega zastupnik Lesar ustvari rekao, dva pitanja tržišne vrijednosti nekretnina i izvlaštenja dijela nekretnina biti će predmet koje ovo ministarstvo sada preispituje vezano naročito uz ovo drugo pitanje i vjerojatno ćemo u sljedećoj izmjeni zakona, a onda vjerojatno i u pročišćenom tekstu krenuti ka jednom mogućem novom ili poboljšanom modelu. Pored toga valja upozoriti da će doći do usklađenja sudskih normi koje tretiraju sudsku nadležnost pa ćemo preispitati i nadležnost Županijskoga suda, sve je vezano uz usklađivanje sa Zakonom o upravnim sporovima i novo ustrojstvo upravnog sudovanja u RH pa očekujete u tom dijelu praktički jedno do ljetnoga u ovome periodu 4., 5. i 6. mjeseca usklađenje vezano ne samo za Zakon o opće upravnom postupku nego završavanje normi vezano uz funkcioniranje upravnih sudova nove mreže upravnih sudova u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa.